46, ал. 4, изречение първо във връзка с предложение второ продължаваме заседанието при липса на кворум в пленарната зала. Съответно ще продължим с провеждане на обсъжданията по трите законопроекта, по отношение на които времето беше удължено днес, а гласуването по тези законопроекти ще бъде в друг ден и в друго пленарно заседание, след което ще се пристъпи към парламентарен контрол.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Имаме четири закона за Кодекса на труда, макар че мисля, че три от тях са доста интересни и би трябвало дебатът да се води по тях най-вече. Този за националния празник като че ли измести фокуса от другите три законопроекта. Аз лично смятам, че всяко поколение има своя перспектива, динамика и разбиране за историята, така че кой ще е националният празник дали 3 март, 24 май, 22 септември, 6 септември, това трябва да реши обществото. Нашето общество сега, ако се проведе този дебат, сигурно ще има едно мнение, ако се проведе този дебат след 50 години, може би ще има друго мнение. Аз лично съм твърдо за отваряне на дебата и мисля, че такъв дебат трябва да се отвори, но бих се въздържал днес в този ден да решим какво точно и по какъв начин да го направим. И ще Ви кажа защо. Лично за мен предложението на ГЕРБ, което беше направено, е изцяло политическо, и то си личи. Ако предложението беше направено на самия 24 май като инициатива на ГЕРБ, може би тогава щеше да има някаква истинност. Те го направиха на следващия ден – на 25-и, 25-и, постфактум входираха такова предложение, не на самия ден, за да кажат: ето, това е нашият празник, той трябва да бъде. И аз съм сигурен, че много хора биха подкрепили такова предложение за 24 май. Но както Ви казах, ние трябва да видим защо да избираме между две дати, защо да не изберем 6 септември, който мисля, че е един също много добър, хубав празник – Съединението. Също така 22 септември – Независимостта, също е празник, който е важен. Ние като парламентарна група ще дадем нашия символичен глас за самото предложение 24 май да бъде една от опциите, които трябва да бъдат обсъдени, но трябва обществен дебат. Аз лично даже мисля, че е хубаво, когато има мнозинство например от една партия, такъв законопроект да мине през Министерския съвет, където има един месец, знаете, обществено обсъждане, могат да се проведат различните дискусии, а не сега с едни плаващи мнозинства, които са изцяло насочени към политически дивиденти, всеки да застане и да защити своето разбиране, своята истина. Но нашето общество е доста голямо и пъстро. Аз затова изредих четирите дати, които мисля, че с право могат да се борят за титлата „национален празник“ и това са: 3 март, 24 май, 6 септември и 22 септември. И само през един дебат

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Ананиев! До голяма степен бих се съгласил с Вас, но върху което би следвало да се замислим в настоящия момент, е дали този дебат следва да бъде извършен в настоящия момент. В каква степен това е въпрос на спешност за държавните дела и няма ли по-важни въпроси, като Плана за възстановяване и устойчивост, като най различни законодателни проблеми в съдебната система, които следва да бъдат решени, като икономическото състояние на държавата, енергийната криза и така нататък, които все пак да имат по-основополагащо значение за нашата държава в момента от това коя дата ние избираме за национален празник? Без, разбира се, да омаловажавам този дебат, който има символно значение, който има значение за българския народ като такъв, за нашата нация и нашата държава, и който би следвало да бъде обект на демократичен дебат не само в тази зала, а и на самия ни народ. Благодаря Ви. Ви, господин Антонов. Други реплики има ли? Няма. За дуплика, господин Ананиев? Не. Други изказвания има ли, колеги? Господин Дилов, изказване? Не. Няма други изказвания, колеги. Прекратявам дискусията. Преминаваме към следващата точка от дневния ред: ВТОРО

Господин Председател, остро оспорвам решенията, които Вие взимате при воденето на това пленарно заседание. Преди малко обявихте, че тъй като в пленарната зала няма кворум, ще приключим обсъждането на законопроектите, касаещи промени в Кодекса на труда, и гласуването ще бъде в друг ден. Това обявихте. Ако считате, че трябва да се премине към гласуване на следваща точка, която е второ гласуване, то моля да ми обясните на какво основание в момента се провежда заседание на Комисия по време на пленарно заседание? Ако считате, че и това е възможно, моля отново да направите проверка на кворума с компютризираната система в пленарната зала, а е очевидно, че няма никакъв кворум. Има тук 20 човека от Вашата парламентарна група,

С оглед на това, че нямаме кворум, за да продължим с гласувания, ще изчерпим дискусията по всички точки от дневния ред, както обявих по-рано. Постъпил е Доклад от Комисията по бюджет и финанси. Господин Каримански, имате думата да ни запознаете с Доклада. Заповядайте.

Добре, процедура по начина на водене. Прощавайте, господин Каримански. Ще изчакаме малко, преди да продължим с Доклада. Благодаря Ви, господин Председател. Моята процедура е по начина на водене. Обръщам Ви внимание, че това, което се случва днес, не е редно по няколко причини. Първата и основна – повратното тълкуване на Правилника, което виждаме в момента, създава много опасни прецеденти. Първо, по време на редовно пленарно заседание заседава комисия, което може би изисква вниманието и участието на голяма част от народните представители. Това е съвсем логично обяснение защо част от тях отсъстват от залата, първо. Второ, при липса на кворум може да се проведе изслушване, може при липса на кворум да има обсъждания по открита вече точка от дневния ред! Но не може да подкарате подред всички точки от дневния ред и да направите обсъждане с 10 или 15 народни представители, и след това да насрочите гласуване! Смисълът на Правилника и на всички правила, които ние сме си гласували, е да се чуе мнението на всички народни представители в залата, когато се изработват и гласуват законопроектите! Няма ги в момента! Затова е редно, след като приключи първата точка и обсъжданията по нея, ако такива повече няма, да прекратим заседанието и да се премине към парламентарен контрол. Всичко останало са някакви опити и експерименти. Ако има празноти и неточности в Правилника, те трябва да бъдат коригирани, но не да дават възможност за ситуации като днешната. Така че аз апелирам към Вас, господин Председател: нека да прекратим законодателната част на заседанието и да преминем към парламентарен контрол просто защото не е редно 50 човека в залата да проведат на второ гласуване обсъждането по законопроектите, които предстоят като втора и трета точка, без участието на останалите колеги и, да речем, в сряда да има просто гласуване. Ще има такива, които не са взели отношение, а съвсем обективно са имали причина да отсъстват. При това отсъстват цели парламентарни групи – предполагам, че Вие го забелязвате. Не се съсредоточавайте само в групата на ГЕРБ – зная, че Ви е необходима

Благодаря, господин Председател. Само искам да добавя в рамките на моята процедура, че Вашето разбиране за продължаването на днешното заседание е абсолютно правилно и то се основава съвсем коректно на текста на чл. 46, ал. 4 от Правилника, който във второто си изречение казва, че в случаите на продължаване на заседанието, което Вие избрахте да направите, след като се установи, че няма кворум, в пленарната зала може да се провеждат само парламентарен контрол и обсъждания – в множествено число. Ако идеята на законодателя беше просто да се довърши конкретната точка, това щеше да е изрично записано. Но доколкото текстът използва множествено число – „обсъждания“, няма причина председателят на Събранието да прецени, че трябва да завърши само едната точка и другите, които в по-ранна фаза от заседанието е било гласувано да бъдат разгледани, просто да бъдат подминати. Това не би било правилно от страна на председателя на заседанието. Другото, което исках да добавя –

Господин Манев? – Добре. Госпожо Атанасова, заповядайте. Господин Председател, господин Минчев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 В този смисъл може да си обсъждате законопроекти за първо четене и гласуването да бъде определено в друг ден или час. Може да се обсъжда проект за решение и гласуването може да бъде определено в друг ден или час, когато няма кворум. Но не може на второ гласуване да нарушите чл. 80 на Правилника! Пише го в Правилника, господин Ананиев! Вие нямате никаква представа от правните норми – как функционират те, и какво означава Правилник за дейността на Народното събрание! Отново повтарям и съжалявам, че трябва да го кажа на юристи – господин Ананиев изобщо не може да ми бъде какъвто и да е пример за търсене на аргументи, но юристи да злоупотребяват с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при условие че прекрасно знаят каква е разпоредбата на чл. 80! Отново казвам: Народното събрание обсъжда и гласува законопроектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст – гласува! Този текст го има и в Конституцията, уважаеми! Да, Вие абсолютно не считате, че Конституцията има пряко и непосредствено действие! Не считате, че и Правилникът има такова! Но е грубо нарушение. Ако това го направите, за пореден път ще покажете едно…

господин Председател, съгласен съм изцяло с Вас. А това, което каза госпожа Атанасова, разбира се, са някакви нейни странни тълкувания. В чл. 80 се говори за гласуване – не за обсъждане. Не ни пречи да гласуваме и утре…

Така че големите „йористи“, каквито сте се събрали в ГЕРБ, няма нужда тълкувателно да си решавате Правилника. Само ще Ви напомня, че бях и председател на Комисията, която прие този Правилник. Така че вземете, четете. Четенето е с разбиране, не е само четене и няма нужда да е с някакво тълкувание – все едно сте главен архитект и си тълкувате ЗУТ по начина, по който си искате! Благодаря. (Ръкопляскания Господин Биков ще го пуснем ли преди Вас? Заповядайте, господин Биков. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз понеже съм в почивка – горе имаме Комисия, докато върви заседанието в пленарната зала, това само по себе си също е нарушение. В този смисъл бих искал да се обърна към Вас – хич да не Ви пука, тук на второ четене ще го изкараме, ако искате, дайте да правим, каквото си решим, че е по-забавно. Ние сме, да Ви кажа, в 15-минутна почивка, понеже медиите си тръгнаха за малко и ни дадоха, докато се върнат, да се върнем и ние – после да продължим там с тази Комисия. Сега, може ли да ми разтълкувате – аз имах изказване тук по предишната точка за националния празник, даже си го бях подготвил. Изпуснах го, защото ходих горе да слушам главния прокурор, докато тук е минала дискусията. Може ли да ми кажете: аз къде да бъда? Вие сте председател –ще Ви се доверя. Тук ли да седя на работа, или горе да ходя на работа? Къде да отида аз? Защото съм член на тази Комисия – там сме четири човека от ГЕРБ, има и други колеги. Може ли да ми отговорите на този въпрос: къде да стоя, за да бъда в синхрон с Вашата нравственост, защото за правила не може да говорим? Но за някаква нравственост – вече се оформя в тази зала. Благодаря Ви.

Господин Председател, господин Минчев – държа да ми обърнете внимание, защото той Ви адвокатстваше преди малко тук, че отговорността за провеждането на тази прословута Комисия горе била на председателя на Комисията, а не Ваша. Това не е вярно. Вие отговаряте за провеждането на цялата работа на Народното събрание, първо. Второ, радвам се, че и председателят на прословутата Комисия е тук – каквито и юридически забележки, каквито и юридически мнения да се изказват от тази трибуна, те днес нямат никакво значение. В тази връзка, господин Председател, искам да попитам Вас, защото Вие много често участвате на тази тема във всякакви медии:

…в който е записано, че комисиите не могат да заседават по време на пленарно заседание?! И Вие, като сте го писали и сте били председател на тази Комисия, бяхте председател и на други комисии – там едни закони за движение по пътищата сътворихте, пък сега сътворихте и Правилник, дето работи, господин Ананиев! Така че много Ви моля Вие пък от място да не ми правите забележки, ако обичате! Обръщам се към председателя и го питам: кой носи отговорността за това, че директно разрешавате и стимулирате нарушаването на Правилника, който забранява категорично да се провежда комисия по време на пленарно заседание?! Кой носи тази отговорност?

Да, господин Чолаков, след като аз отговоря, е процедурата на господин Камбарев. Господин Манев, и аз се чудя, кой носи отговорност за тези около 170 народни представители, които не бяха в залата по време на регистрацията? Кой носи отговорност за тях?

Господин Председател, процедурата ми е към Вас по начина на водене, тъй като виждам, че тук вече започват да се засягат теми като демокрация, кога кой заседава. Моля Ви, напомнете на който е останал в залата от уважаемите ГЕРБ, че в демократичните общества, ако започнем да си говорим за демократични общества, те са възможни единствено и само когато хората, които постъпват срамно, имат срам от това. Искам да Ви напомня, че – не, няма никакви проблеми с това, че заседанието, което ние открихме, беше в почивката, която Народното събрание в тази пленарна зала даде. Това не е прецедент, това се е случвало много пъти. Господин Председател, моля Ви, напомнете на колегите от ГЕРБ, че тези неща няма да се случват, ако ние по цял ден тук не сме изправени пред едни процедури, които… Същото нещо се случи и горе, докато изслушвахме Гешев. Преди да започнем изслушването на господин Гешев, ние 20 минути отново, по стара традиция на Четиридесет и седмото народно събрание, слушахме процедури.

Мисля, че можем да направим така, че и вълкът да е сит, и агнето да е цяло. И слава богу, че в момента трябва да се обсъжда законопроект на второ четене, именно на второ четене, а не на първо.

„Обсъжда и гласува“ са дадени кумулативно, тоест едновременно става обсъждане и гласуване. Това, което според мен в момента можем да направим, е да започнем четенето на първия текст от второто второто четене на въпросния законопроект, да се обсъди първият текст и в момента, в който стигнем до гласуването, да прекратите заседанието. Това е, колеги. Това пише в Правилника, това трябва да направим, нищо повече. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чолаков. Господин Стоилов, заповядайте за процедура.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, № 47 202 01-22, внесен от Министерския съвет на 27 април 2022 г., приет на първо гласуване на 8 юни 2022 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ДВ, бр. …)“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Така че спираме на заглавието на Законопроекта. Очаквам залата да се произнесе за това гласуването и обсъждането да бъде текст по текст, след което да продължим. ако съответно няма кворум и няма кой да се произнесе, нека да направим обсъждането по заглавието на Законопроекта и да оставим гласуването за следващия работен пленарен ден. Добре, благодаря Ви, госпожо Кирова. Откривам дискусия по така изчетените текстове и предложения от господин Каримански. Има ли желаещи за изказване?

За процедура ли сте, господин Свиленски? Добре, заповядайте. (БСП за България): Това е процедура, защо да закриете дебата? Няма нужда да закривате дебата, аз процедура искам да направя. Господин Председател, доколкото разбирам, заседанието продължава в състояние на липса на кворум. То продължава само с разисквания и изказвания. Няма как да има гласувания, поради причината че не е имало народни представители в пленарната зала, и това е констатирано,

Заповядайте, нека Ви чуем и Вас. Господин Председател, традиция е при Вас законът да не се спазва, за Правилника да не говорим. По тази причина председателят, който

че действително нямаше предложения да изберем всички, не по процедурата, по която Вие стоите на този стол, а да изберем друг председател на Народното събрание, който да въведе някакъв ред и спазване на закона. Тук какво се получава и днес – опитвате се с процедурни хватки, истината е такава, да не се стигне до Правна комисия и да не се разглежда предложението за извънредно заседание на Правната комисия и да се гледа Изборният кодекс. Ако на някого не му е ясно, той трябва да влезе в час и да разбере, че всичкото това безсмислено стоене тук, защото нито се дебатира, както трябва, нито имаме някаква полза от това, което Каримански ще ни каже по един, общо взето, важен закон, а що се отнася до чл. 80, нека – понеже тук председателят не го виждам къде седна, говореше за така нареченото граматическо четене на Закона, защото има такова, и ние сме категорични, че чл. 80 казва: „Дебат по текст по текст и гласуване.“ Тоест след разискването веднага следва гласуване. Не може да прескочите гласуването на § 1, за да минете на § 2. Сто пъти да го кажем, Законът е такъв казва: изчита се текстът, дебати по него и се гласува. Не можете да минете стъпка по-нататък. Много Ви моля, Вие поне, надявам се, че сте юрист и че разбирате за какво става дума. Нека да престанем. Нека да минем към гласуване. Ако няма кворум, а то очевидно такъв кворум няма, да закриете заседанието, поне да може Комисията по конституционни и правни въпроси да свърши днес нещо. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, тъй като много сериозна дискусия правна се заформи и понеже Законът за статистиката е изключително важен, ние искаме 30 минути почивка от името на парламентарна група, да видим дали ще можем да съберем кворум.